Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu koji su doneseni u Hrvatskome saboru i impliciraju i određene izmjene u Zakonu o tehničkoj kulturi, konkretno u člancima 20., 22. i 24. Potrebno ih je izmijeniti na način da poslovi koji su do sada bili u nadležnosti općinskog, gradskog odnosno županijskoga poglavarstva i poglavarstva Grada Zagreba budu dodijeljeni u nadležnost predstavničkog tijela lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave odnosno predstavničkoga tijela Grada Zagreba. Nadalje, Zakon o tehničkoj kulturi ne poznaje pojam djeca s posebnim potrebama kojim su obuhvaćena darovita djeca kao i djeca s teškoćama, pa je u zakonu potrebno riječi “darovita i hendikepirana djeca“ zamijeniti riječima “djeca s posebnim potrebama“. Osim toga, a s obzirom da je od stupanja na snagu Zakona o tehničkoj kulturi a to je bilo '94. godine ministarstvo nadležno za tehničku kulturu promijenilo naziv potrebno je u svim odredbama zakona riječi “Ministarstvo kulture i prosvjete i ministar kulture i prosvjete“ zamijeniti riječima “ministarstvo nadležno za znanost, obrazovanje i šport“ i naravno ministar nadležan za znanost, obrazovanje i šport. Riječi “Sabor Republike Hrvatske“ mijenjamo riječima “Hrvatski sabor“, te riječi “Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Zastupničkoga doma“ mijenjamo u izričaj “Odbor za znanost, obrazovanje i kulturu“ čime bi se osigurala stalnost zakonskih odredbi koje bi i u buduće sadržajno upućivale na tijela koja su nadležna za tehničku kulturu. Hvala lijepa. **Šeks, Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, pred nama je još jedan od niza zakona koji donošenjem novog Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi i Zakona o Gradu Zagrebu mora se uskladiti s ovim zakonom. Važno je istaknuti da je područje tehničke kulture izuzetno važno područje, naročito kod donošenja javnih potreba u tijelima jedinica lokalne samouprave i regionalne područne samouprave, da je to područje u kojem se možda manje govori nego o ostalim područjima o području kulture, ali temeljni cilj zakona upravo o tehničkoj kulturi je promicanje tehničke kulture, stvaralačke, znanstvenog rada, odgoja i obrazovanja mladih, prije svega opismenjavanja tehničkog opismenjavanja mladih i da je tehnička kultura zaista jedno značajno područje koje je kod nas organizirano započeto krajem 19., ja bih rekla početkom 20. stoljeća '46. godine, davne 1946. 1946. godine jednom krovnom organizacijom Narodne tehnike koja je devedesetih godina prerasla u zajednicu tehničke kulture koja u ovom trenutku

je potaklo, mogu vam reći mnoge mlade ljude da upišu strukovna zanimanja, tehnička, tzv. tehnička zanimanja. iako je ovo što je pred nama ove izmjene i dopune samo usklađivanje već sa spomenutim zakonima i kao što je državni tajnik rekao, poslovi koji su sada bili povjereni u nadležnosti poglavarstava naših gradova, općina i županija dodjeljuju se gradonačelnicima, načelnicima, županima, odnosno predstavničkim tijelima. Kako ovaj zakon nije mijenjan od 1994. godine, tako su ovaj puta usklađene i promijenjene neke, ja bih rekla tehničke promjene izvršene. Sad državni tajnik je rekao promjene u nazivima nadležnog ministarstva, pa čak i ovog Visokog doma Hrvatskog sabora, čak i odbora koje je bilo nadležno za raspravu o tehničkoj kulturi. Isto tako, promijenjen je i naziv i termin darovita i hendikepirana djeca za djecu s posebnim potrebama o kojima još uvijek, moram vam reći isto dvojimo i koja su koja su to djeca s posebnim potrebama. Svakako da na tragu onoga što predstoji, a to je prije svega novi sustavi organizacija u našim lokalnim jedinicama samouprave i regionalne i područne uprave da će Hrvatska demokratska zajednica podržati ovaj predloženi zakon. **Šeks,

gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Da se ne bih ponavljala, mislim da je ovdje riječ o istome onome o čemu sam govorila i kad je bila riječ o izmjeni Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi. Ono kratko što želim iznijeti u svojoj raspravi, riječ je o još jednom dobrom zakonu koji Republika Hrvatska ima, ne da je važno to što je dobar zakon, nego njegova primjena svih ovih godina od 1993. sa izmjenama iz 1994. godine pokazuje kvalitetu toga zakona i njegovu primjenu u praksi, kako na državnoj, tako na razini jedinica lokalne i područne samouprave. Državni tajnik je rekao da se radi o tehničkim izmjenama i u redu je da se provedu izmjene i promjene naziva ministarstava, i ne samo ministarstava nego i nadležnosti jer je '93. tehnička kultura bila u drugome ministarstvu, u Ministarstvu kulture, ona je danas u Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športa, ali to je manje važno. Važno je da primjena toga zakona pokazuje svoju kvalitetu prema onima na koje se odnosi, a to su sve udruge tehničke kulture i korisnici tih udruga, odnosno članovi, a to su djeca i mladi. ovim izmjenama i dopunama stvaraju se preduvjeti da i nakon provedenih izbora, neposrednih izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane u Republici Hrvatskoj koji će biti obavljeni u svibnju ove godine može se postupati prema Zakonu o tehničkoj kulturi jer će nadležnost koju su do sada imala općinska poglavarstva, gradska poglavarstva i županijsko poglavarstvo izmjenama ovoga zakona biti prenijeta na tijela tijela izvršne vlasti, odnosno općinske načelnike, gradonačelnike i župane. Iz svega navedenoga podržati ću izmjene zakona o tehničkoj kulturi. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Anton Mance. Izvolite. tehničkom dijelu. Ja bih se osvrnuo ipak na uvodno nešto reći o samom Zakonu o tehničkoj kulturi koji je donesen '93., odnosno sa izmjenama '94. godine i koji je bio vrlo značajan i u lokalnim zajednicama i na državnoj razini jer je tim zakonom uređena djelatnost tehničke kulture kroz odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih i informatičkih znanja, vještina i inventivni rad. Naročito je to bilo važno tih devedesetih godina što se tiče kad su značajnije počele informatičke znanosti. Vezano uz ovaj zakon, tj. odgoj, obrazovanje i osposobljavanje treba vezati i izvanškolske aktivnosti. Djelatnost tehničke kulture obavljaju udruge poduzeća, pravne osobe te građani samostalno. Financiranje se provodi vlastitom djelatnošću, članarinom donacijama, ali iz državnog i županijskog, gradskog i općinskog proračuna. Osobito je važno onim lokalnim zajednicama koje imaju tehničke škole ili gdje su te udruge napravljene iz redova i osnovnih škola da lokalne zajednice financiraju, a to će biti ubuduće i obaveza gradonačelnika, općinskog načelnika, župana i gradonačelnika Zagreba da financijski pomogne značajnije jer te djelatnosti se nastavljaju i kroz druge oblike. Djelatnosti provode dakle udruge tehničke kulture, poduzeća i pravne osobe i osobe kroz samostalni rad. Realizacija ovog programa manifestira se kroz javne potrebe koje su vezane za sadržaje obrazovanja i osposobljavanja, smotri, izložbi, što je vrlo bitno, informacijsko-nakladnička djelatnost, istraživačko-razvojni i stručni rad, zatim informacijski sustavi, zatim nagradama tehničke kulture, tehnološke inovacije, promaknuće hrvatskih tehnoloških inovacija. Lokalne zajednice također imaju slične ciljeve koji su vezani za specifične programe, znače promaknuće tehnoloških inovacija. Zakonom je određena i državna nagrada, nju je vrlo bitno spomenuto jer mi isto na lokalnim razinama koji smo čelnici da se dodjeljuju određena priznanja. Ovo je dobro da na razini države postoji jedna takva nagrada. Ona je ovdje zakonom definirana i vidim da do sada nije promijenjena kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo jer se na lokalnoj razini teško može odrediti i procijeniti sve vrijednosti kad se netko bavi i ovim tehničkim inovacijskim poslovima. I na kraju bih rekao dakle što su kolege rekle, dakle mi usklađujemo ovdje ovaj zakon sa izmjenama zakona koji su svakako potrebni. Ne bih rekao da oni kasne, oni su pravo vrijeme i treba to uskladiti kako bi se te djelatnosti, aktivnosti pogotovo u onim sredinama koje imaju veću aktivnost na polju tehničke kulture mogla itekako financirati a one su i potrebne. Znači, ovim zakonom se kao što je već i rečeno te ovlasti sa razine poglavarstva prenose na općinske načelnike, gradonačelnike, gradonačelnika grada Zagreba i zbog toga podržavam ovaj zakon u prvom i drugom čitanju u hitnom postupku. Hvala. Hvala. Državni tajnik Želimir Janjić završni osvrt. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Hvala vam najljepša na raspravi svima koji ste se uključili i ovima koji su sudjelovali u radu odbora koji su na dnevnome redu imali ovaj prijedlog zakona s konačnim prijedlogom zakona. Poštovani zastupniče Mance, raduje me da ste spomenuli i nagradu za tehničku kulturu "Faust Vrančić", dakle i Hrvatski sabor je zapravo sa svoje razine koji direktno imenuje članove Povjerenstva za dodjelu nagrade za tehničku kulturu "Faust Vrančić" rekao koliko mu je stalo do tehničke kulture u hrvatskom društvu. Naravno da ovo izuzetno dobro funkcionira, da se radi o jednoj prestižnoj nagradi ne samo za životno djelo nego i godišnjim nagradama i doista doista lijepa praksa za koju smo sigurni da će se i nastaviti. Nadalje, naravno da smo zahvalni i svima koji podupiru razvoj tehničke kulture u našim školama i kroz slobodne aktivnosti i kroz izvannastavne aktivnosti ali jednako tako i vama koji u državnome proračunu utvrđujete svake godine sredstva za Hrvatsku zajednicu tehničke kulture, ja ću podsjetiti da se radi o lutrijskim sredstvima jednim djelom, da je to 6,5% i da je to iznos od otprilike petnaestak milijuna kuna, rekao bih ne mali iznos ali jedan dio i direktno iz državnoga proračuna odnosno sredstvima državnoga proračuna. Sve je to jamstvo zapravo da ćemo i dalje skrbiti o tehničkoj kulturi i naše učenike pozivati da se upisuju na takve fakultete koji u ovome trenutku a i unatrag nekoliko godina doista jesu deficitarni pa u svakome slučaju sva nastojanja koja idu ka tim poboljšanjima treba podržati. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.